koliko nekih za lase privlečenih argumentov ste danes navedli tisti, ki ne mislite podpreti niti nadaljevanja te razprave, kaj šele našega predloga zakona. Recimo, eden teh je bil: odpadkov se je treba znebiti. Seveda sosežig in sežig sta pomembna. Seveda sta, ampak ko ti pretežno uvoziš italijanski in avstrijske odpadke – torej ne naše odpadke –, ampak jih uvoziš iz Italije in Avstrije , da jih sosežigaš naravnost v respiratorni sistem lokalnega prebivalstva, ki potem posledično fatalno zboleva za težkimi oblikami rakavih obolenj, oprostite, je pa to malo drugačna zgodba. Ne se sprenevedati, govorimo dejansko o zdravstveni ogroženosti naših ljudi, ki živijo konkretno v Anhovem. Sedaj vem, da je bilo danes to že navedeno, ampak očitno bo treba ponavljati stvarne podatke, da se bodo mogoče vsaj malo prejeli, sploh upam, da me bo Ministrstvo za okolje končno slišalo, ker vi ste tisti, oprostite, od vas pričakujemo zaščito okolja in zaščito zdravja ljudi. Ustavno pravico imajo ljudje do tega, ampak od vas ni, oprostite, nič kaj videti, odkar ste prišli na oblast. Poglejte, medtem ko v Anhovem v letu 2018 v zrak izpustili – pazite – skoraj milijon kilogramov ogljikovega monoksida, natančno 993 tisoč 520, je tovrstni izpust v celjski sežigalnici znašal tisoč 261 kilogramov ki mora meriti po predpisih mejne vrednosti vsake pol ure, v sosežigalnici, kjer pa merijo enkrat na dan, pa poglejte, koliko je šlo v zrak.

Dušikovi oksidi, Salonit je v zrak izpustil – pazite –, milijon 491 tisoč kilogramov, celjska sežigalnica zgolj 25 tisoč 604 kilograme. Ali vidite vi te razlike? Pa te razlike so astronomske! Da ne navajam dalje. V zrak je šlo in od tam seveda v pljuča zaposlenih, kajne, ko se toliko borite za delovna mesta, ljudje, ki tam delajo, so izjemno izpostavljeni zdravstvenemu tveganju, torej v pljuča zaposlenih

Teh onesnažil ni bilo. Ali vidimo razliko? In to v Celju, kjer morajo vsake pol ure po predpisih meriti mejne vrednosti, v Anhovem jim pa ni treba. In potem seveda se ob koncu dneva na videz lahko nekatere stvari, povprečne mejne vrednosti prekoračitve se seveda na koncu lahko skrijejo v tem povprečju, zato ker do teh sunkov prihaja vmes, ampak ti sunki so smrtonosni. Da ne omenjam, Lafarga, recimo, ki je bila takšna zgodba okrog Lafarga. Salonit je, recimo, v zrak spustil – govorimo o benzenu, benzen je katastrofa

Lafarga. Da vam podam mnenje. Mirjam Bizjak Velikonja, specialistka splošne medicine, ki je predsednica goriškega regijskega odbora Zdravniške zbornice, pa jo bom citirala, kaj pravi, citiram WHO benzen uvršča med rakotvorne spojine prve nevarnostne skupine, pri katerih ni varne meje izpostavljenosti, pa je slovenska okoljska zakonodaja v Uredbi o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja benzen uvrstila v tretjo nevarnostno skupino«. Pa ma zanima, spoštovani predstavniki Ministrstva za okolje, zakaj tako.

kar predstavlja 40 odstotkov vseh industrijskih emisij benzena v zrak pri nas, če pa bi« – in to je zdaj pomembno – »benzen tudi pri nas umestili v prvo nevarnostno skupino, kar bi ga morali, bi bila na letni ravni dovoljena emisija benzena nič več in nič manj kot en kilogram«.

prekoračena dovoljena meja, in to benzena, ki je skrajno rakotvoren. In vi se tukaj sprenevedate in ščitite nekoga za vsako ceno. Kdo pravi, da bi bilo treba tam zapreti obrat? Ne, prilagoditi bi se morali, namestiti ustrezne čistilne filtre in zagotoviti, da teh katastrofalnih izpustov ne bo in da ljudje ne bodo umirali. Nihče ni govoril tukaj, da moramo zapreti Anhovo. Kdo to govori? To govorite tisti populisti, ki želite, da se nič ne spremeni, ki ščitite samo interese resnično tistih profitarjev in vas popolnoma nič ne briga zdravje ljudi. Lastnih ljudi! Včeraj ste tukaj na veliko pripovedovali ravno obratno zgodbo, da bo več lekarn pomenilo več javnega zdravja. Ali res? V Skandinaviji, ki ima primerljivo mrežo lekarn, kot pri nas, imajo zavidljivo raven javnega zdravja, v Grčiji, v Bolgariji, kjer imajo pa več lekarn, pa katastrofalno podobo javnega zdravja. Ker vi mislite, da se bodo ljudje sami zdravili s tem, da bodo šli v lekarno si kupit brez recepta razna dopolnila pa razna čirule čarule in potem bodo bolj zdravi. Kaj naj ljudje v Anhovem na to računajo Skratka, še enkrat: sežigalnice, kot je recimo v Celju, morajo po sedaj veljavni uredbi zagotavljati predpisane mejne vrednosti vsake pol ure, sosežigalnice pa le v povprečju celega dneva. Ali se vam zdi to prav? Jaz ne vidim razloga, zakaj bi bilo to prav, sploh za sosežigalnico, ki večino odpadkov uvozi iz Italije in Avstrije, zato da jih dobesedno sosežiga v pljuča ljudi. Zato, poslanke in poslanci, mi je zelo žal, nastopila je spet ena izmed tistih ur resnice, ko se boste pač morali odločiti, ali boste na prvo mesto postavili zdravje prebivalcev in varovanje našega okolja ali pa boste preprosto spet in ponovno sklonili glavo in prikimali interesom, profitarskim interesom velikih onesnaževalcev okolja. Samo za to gre in za čisto nič drugega! In nalijmo si že čistega vina. Hvala lepa.

mojem imenu! Za nas v stranki SAB je zelo pomembno zdravo in čisto okolje in zato bomo tudi vedno prisluhnili ljudem in se zavzemali za njihove interese, kot je tudi zdravje. Tudi zato podpiramo, da se obravnava zakona nadaljuje. Želimo pa, da bo v nadaljnjih postopkih pri tem jasno povabljena stroka in da bo podala svoja stališča in se opredelila do vseh teh zahtev in dilem, ki smo jih tu slišali. Sam sem po izobrazbi gradbeni inženir in v bistvu poznam določene postopke: postopke pridobivanja soglasij, razpisov in samih izvedb in samo pridobivanje soglasij lahko traja eno leto. Tu so, bom rekel, z zahtevo predlagatelja določene kolizije, ki so neizvedljive; torej ene zahteve so neizvedljive z zadevami v praksi. Potem tudi sam nabor izvajalca ali pa oddaje del traja lahko pol ali eno leto in so zaradi tega določena vprašanja, na kakšen način to izvesti. Želel bi si, da se ministrstvo v naslednjih fazah jasno opredeli do vseh teh zahtev, povabi strokovnjake, da stroka pove, kaj je do katerega datuma v časovnici možno izvedljivo, in da se potem tudi vse te izvajalce, ki izvajajo sosežig, zaveže, da prilagodijo svoje proizvodnje procese. Zavedati se moramo, da določeni proizvajalci namesto namesto nafte, koksa, primešajo namesto teh goriv odpadke. Po zdajšnjih standardih oni morajo zagotavljati enake emisije, kot jih na primer zagotavlja cementarna. Zdaj, ali so ti standardi dovolj ostri ali niso ostri, to mora povedati stroka, ali jih je mogoče še izboljšati, to mora tudi povedati stroka. To v bistvu mi pričakujemo za dobrobit ljudi. Hvala lepa. Hvala lepa. Prišlo je do spremembe v vrstnem redu. Zdaj pa bom prebral še tistih nekaj prijavljenih, ki so ostali. Najprej bo na vrsti Violeta Tomić, za njo Primož Siter, Gregor Perič, Željko Cigler in dr. Matej Tašner Vatovec. Kolegica, Violeta Tomić, izvolite. Najlepša hvala za besedo, predsedujoči. Ko govorimo o zgodbi bioplinarne v Črnomlju, frackinga v Petišovcih ali pa zdaj o Salonitu Anhovo, se pogovarjamo vedno o isti zgodbi: ali država postavlja državljane in državljanke na prvo mesto ali postavlja na prvo mesto biznis nekih ljudi, ki se gredo umazani kapital. Nikar ne mislite, da bo kdo drug skrbel za dobrobit Slovenk in Slovencev, ravno zato imamo Ministrstvo za okolje in prostor, ki bi moralo to izvrševati, pa ne izvršuje. Nasprotno! Vse več ljudi je, ki ima občutek, da imamo dve ministrstvi za gospodarstvo oziroma za betoniranje, kot mu radi rečejo. To, da dovoljujete tolikšna onesnaževanja znotraj določenih slovenskih regij, ni opravičljivo, ne moralno, ne kakorkoli drugače, ne okoljsko in celo ne gospodarsko, pa tako radi govorite o gospodarskih razlogih. Naj se dotaknem moralnega. Seveda, tukaj profiti odhajajo v tujino, lastniki so v glavnem tujci, ki kot sem že omenila, ne bodo skrbeli za zdravje našega prebivalstva. Tukaj pa ostaja degradirano okolje, uničeno okolje in bolni ljudje. Imeli smo v Anhovem primer azbestoze, sedaj imamo toliko rakastih obolenj in to vse pada na našo zdravstveno blagajno. In kje je tukaj ekonomska logika, če že vse druge opustimo? Nedopusten je način razmišljanja teh nekaterih, ki ljudem kratijo ustavno pravico do zdravega življenjskega okolja. Sprašujem se, prej ste omenjali Lafarge. Ali je vredno? Ali je vredno za teh nekaj delovnih mest gledati črn sneg, da otroci mislijo, da tako sneg mora izgledati? Ali je vredno, da uživajo strupeno sadje in zelenjavo? Ali je vredno, da pijejo onesnaženo vodo podtalnice? In vprašanje, od česa bomo živeli, veste, ima tisoče odgovorov. Vprašanja, od česa bomo umrli ,so pa zelo preprosta, ko pogledate, kaj ljudem spuščate v zrak in vodo. Ves čas govori ta vlada in v okviru predsedovanja in sedaj, ko imamo sredstva za okrevanje po epidemiji covid, zelenem prehodu, o digitalizaciji – nič od tega v praksi ne udejanjate! Kajti, razmišljate na popolnoma napačen in zastarel način. način. Salonit Anhovo je v lasti Italijanov in Avstrijcev in od tam tudi vozijo veliko večino odpadkov, ki jih naprtijo tukaj našemu lokalnemu prebivalstvu. To, da gredo dobički v tujino, vse umazano in degradirano pa ostaja pri nas, pa je grozljivo. Že danes smo obravnavali nek zakon o davčnih odpustkih. In tukaj od 15 milijonov dobička na leto Salonit Anhovo ne plačuje davka na dobiček. Pa kje smo mi? To je hujše kot v Afriki, ki tiste uboge črnce izkoriščajo za neke interese tujcev, ki pridejo, pa jih tam mlatijo in silijo delati v nemogočih razmerah. Tako da načelo onesnaževalca plača je načelo, ki bi se moralo spoštovati v vsaki civilizirani družbi. Pri nas to načelo ne deluje, pri nas onesnaževalec služi. Domače prebivalstvo plača: plača s svojim zdravjem, plača s svojo bodočnostjo, plača tudi finančno, kajti na koncu koncev so breme sami sebi. In kar mi pričakujemo, je sprotni monitoring. To je najmanj, kar lahko zahtevamo, da se ta okoljski kriminal, ki de facto je okoljski kriminal, če je vam prav ali ne, če to sprejmete ali ne, gre za okoljski kriminal. In konstanten monitoring je več kot nujen. Spomnim naj tukaj, kako je ravno isti minister, ki vodi še danes gospodarstvo, sforsiral ta lex Magna, ki je omogočil na stotih hektarjih prvovrstne kmetijske zemlje in na vodovarstvenem območju graditi umazano industrijo. Mi smo takrat v Levici temu ostro nasprotovali in spet smo poslušali, da smo proti delovnim mestom. Gradnja na takih območjih je prepovedana, vendar, poseben zakon je bil narejen. Kljub temu da je zraven opuščen industrijski objekt, ki je dovolj velik – vendar ne! Tujec lahko pride, izbere, kaj bo delal in kako bo delal. Tukaj pa ni nikogar v tej obstoječi vladi in tukaj res upam, da se bo tudi zaradi tega čim prej vlada zamenjala, da bodo na oblast prišli ljudje, ki bodo malo bolj in več posluha imeli za ljudi in za okolje, kajti to je nedopustno, da se uboga in da se priklanja tujemu kapitalu, naše ljudi pa zdravstveno, življenjsko ogroža. Vidite, to pa ni v službi ljudstva, v kateri bi morali biti vsi, ki tukaj sedimo. Hvala. PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. Besedo ima Primož Siter, za njim pa jo bo dobil Gregor Perič. Izvoli. Hvala lepa za besedo. Kolegice in kolegi, pozdravljeni še enkrat! Danes imamo pred sabo v bistvu eno utelešenje ali pa prevod vseh besed, ki jih je politika polna na področju okoljske in podnebne problematike, utelešenje v dejanje. Tukaj imamo en ukrep, s katerim se lahko vsi dokažemo, da smo vsi, ki smo kadarkoli sodelovali v ustvarjanju programa kakšne politične stranke, da smo mislili resno, sprejmemo en ukrep, ki dejansko gre v smeri ohranjanja zdravja, ohranjanja okolja, in je usmerjen v doseganje podnebnih standardov, h katerim nas v končni fazi tudi zavezujejo mednarodne konvencije, recimo Pariški sporazum in tako naprej. Zakon, ki ga imamo na mizi, je nekaj, kar ureja problematiko, na katero so okoljski ali pa – si upam tukaj tukaj izreči – smo okoljski aktivisti opozarjali že leta in ena rešitev, ki če bi bila sprejeta pred leti, te gonje z aktivisti, vseh teh množičnih civilnih aktivacij ljudi sploh ne bi bilo treba, torej izenačitev mejnih vrednosti pri izpustih v sosežigalnicah z izpusti sežigalnic oziroma obratno in seveda dosleden in enoten monitoring na vseh naslovih. Ker problem je v tem, da pravnoformalno imamo dva tipa tovrstnih onesnaževalcev, torej sežigalnice in sosežigalnice – pravnoformalno, v praksi pa imamo pa imamo sežigalnice in sežigalnice še z večjim obsegom. Zavoljo neke sistemske uravnave urejanja tega področja ta zakon sprejeti. Tukaj se z izjavo Vlade, ko pravi, da zakon preveč posega v nekaj, kar je sistemsko že urejeno, pač enostavno ne strinjam, to področje ni urejeno. Kolega Boštjan Koražija je prej rekel, predstavljajte si, kaj bi bilo, če bi bila ta situacija v vašem kraju. Jaz si ne rabim predstavljati, jaz prihajam iz Trbovelj, jaz vem, kako je, če se okoljsko, če okoljsko problematično in neregulirano delovanje ene sosežigalnice podivja in preseže vse meje zdravega razuma, zdravega delovanja, skrbi za zdravje in okolje. Moram reči, da na to situacijo z Anhovim, ki je bila nekako iniciator celotne te pobude za pisanje tega zakona, gledam malce sentimentalno, ker se ne strinjam s svojimi predgovorci, ko so rekli, da situacija spominja tudi na trboveljsko situacijo sosežigalnico. Situacija je v bistvu copy paste tistega, kar smo gledali dolga leta, dve desetletji tako rekoč v Zasavju oziroma v Trbovljah: degradirano okolje, direkten direkten napad na zdravje prebivalcev v tem okolju. Beremo, kako grozna zdravstvena, javnozdravstvena situacija je pri prebivalcih Anhova. Poglejte si statistiko Zasavja Torej največja stopnja obolelosti za rakom pa bolezni dihal, najvišja smrtnost in tako naprej. Je pa še ena druga podobnost, tako pri Salonitu Anhovo kot pri zgodbi s trboveljskim Lafargom. To je, da če je ta tovarna, če je to podjetje nekoč, ko je bilo v javni lasti, prispevalo v nekih okoljsko okoljsko neozaveščenih časih vseeno k socialni sliki regije, se je stvar popolnoma spremenila, ko je to podjetje prišlo v zasebne roke. Potem se je začelo izvijanje zakonodaji, pritiskanje na politiko, lokalno in državno, pritisk na Arso z raznimi zgodbami o uničevanju delovnih mest in tako naprej. Tovarne so, v navednicah, v celem tem času optimizirale svoj delovni proces, delavce metale na cesto, okoljski aktivisti, ki so opozarjali na probleme, na katere opozarjamo danes tu s tem zakonom, so bili pa na koncu krivi za neko socialno bombo. Tako je to copy-paste. Moje sporočilo aktivistom v Anhovem je – te stvari smo že videli, to ni nič novega in te stvari se da zgristi: poglejte uspeh okoljskih aktivistov v Zasavju nad podjetjem, ki je – roko na srce, ne glede na to, da sem

Sicer pa piara v Trbovljah, v Zasavju takšno podjetje nima, vsaj takšnega ne, kot bi si ga želeli.

Najlepša hvala za besedo, gospod podpredsednik. Kolegice in kolegi, predstavniki Vlade, lep pozdrav vsem! Debata o okolju, pa tudi o zapiranju tistih obratov, ki imajo zagotovo določene emisije in vpliv na območje, kjer delujejo, je vedno ne samo hvaležna, ampak tudi neka potrebna stvar, in tudi z razvojem tehnologije ta debata ni nikoli končana. Danes je situacija takšna, čez leto, dve, desetletje pa neprimerno drugačna in zagotovo morajo razvoju tehnologije slediti tudi normativni okviri. Tako mislim, da je ta debata, kot rečeno, več kot legitimna in na mestu. Odpira širšo problematiko odpadkov v Sloveniji, v končni fazi vprašanje sežiga odpadkov. S tem smo se ukvarjali že na začetku tega mandata in – tedaj še v prejšnji vladi – tudi opravili, vsaj določene poslanke in poslanci, tisti, ki smo člani Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor, konkreten ogled sežigalnice odpadkov na Dunaju; natančneje, mislim, da dveh. Dunaj ima štiri, vse so locirane v urbanem delu mesta, kar tudi kaže zelo jasno, da tehnologija omogoča postavljanje takih objektov tudi v urbanem okolju in se najdejo tudi neke sinergije. Seveda mora biti vzpostavljeno tudi neko zaupanje ljudi v te obrate in v tehnologijo, ki se uporablja. To se ne zgradi čez noč. V konkretnem primeru, s katerim se danes tudi ukvarjamo, predvsem vidim osnovno pomanjkanje nekega zaupanja, ki se ni skrhalo danes ali včeraj, ampak po mojem vedenju – in verjamem, da boste tudi ostali to lahko potrdili že pred davnimi leti, ko se je Salonit Anhovo ukvarjal predvsem s salonitom kot surovino, ki vemo, da je izjemno nevarna. Bila je izjemno prisotna tudi v gradbeništvu, v prejšnji državi. To se danes postopoma umika. Kljub temu da tam, torej v Salonitu Anhovo, te proizvodnje s salonitom ni več že kar nekaj časa, še vedno najdemo številne objekte na tistem območju in na številnih drugih, navsezadnje tudi v Ljubljani ali kjerkoli drugje, kjer salonit še vedno ostaja kot gradbeni material na strehah, v zidovih in še marsikje drugje. Težava salonita kot takega, torej te surovine, je, da se lahko kadarkoli aktivira in potem sproža raznorazna obolenja tudi desetletja potem, ko se je znašel v telesu človeka. Tako so tudi statistike take, da jih moramo brati na osnovi teh dejstev. Če gledamo na zdravje oziroma kakovost zraka v Sloveniji pogledamo povprečne koncentracije PM10 delcev, bomo ugotovili, da so najbolj izpostavljena območja, recimo, Zagorje in Ljubljana center z vidika onesnaženosti. Zadevno območje, kjer deluje tudi ta cementarna, je v tem smislu neprimerno manj izpostavljena, kar nakazuje na dejstvo, da je dejavnikov onesnaženja veliko, zagotovo pa prihaja pri posameznih obratih v njihovi neposredni bližini do večjih onesnaženj. Potrebno je izpostaviti tudi to, prej smo govorili o benzenu. Benzen zagotovo ni nekaj, kar si želimo – ne v zraku ne v kakršnikoli drugi obliki v naravi. Dejstvo pa je, da če gledamo spet statistike prisotnosti teh organskih onesnažil v zunanjem zraku, bomo za to območje, kjer cementarna oziroma Salonit Anhovo deluje, ugotovili, da je prisotnost benzena v zraku tudi takrat, kadar peč sama ne deluje. Tako je to neka okoliščina, ki verjetno nekaj pove. Kaj točno pomeni, kako jo pravilno interpretirati, pa bi verjetno sam najraje prepustil strokovnjakom, da to pojasnijo. Kar se meni zdi pomembno pri obravnavanju takih problematik, kot je ta, je predvsem to, da zagotavljamo v Sloveniji neko stabilno ne samo gospodarsko, ampak tudi normativno okolje. Tako tudi tista podjetja, ki delujejo na območjih, kjer zaradi svojega proizvodnega procesa ustvarjajo emisije take ali drugačne znotraj nekih zakonskih okvirjev, vedo, kaj jih čaka danes, kaj jih čaka jutri, kaj jih čaka čez 5 in kaj jih čaka čez 10 let. To je za moje pojme nek osnovni predpogoj, da tudi sami se znajo ravnati in obnašati na nek ustrezen način in tudi vedeti, ali je neka proizvodnja sploh smiselna in ekonomsko rentabilna ali ni. če lahko ocenijo neko smiselnost prisotnosti na trgu, potem bodo tudi ocenili vlaganja v razvoj oziroma v zaščito okolja oziroma da je njihova proizvodnja taka, da je teh emisij karseda malo. Če je to okolje stabilno, potem verjamem, da bodo ti igralci na trgu tudi veliko bolj ambiciozno investirali v tehnologije, ki bodo čistejše in bolj prijazne ljudem. Tako razumem, da Salonit Anhovo te želje in te namere ima, da v nekaj letih, 3, 4 letih investira, mislim, 40 milijonov, kar ni malo z vidika varnosti oziroma tudi poslovanja nekega podjetja. To je le nek znesek, ki pove, da si to podjetje želi v tem v tem okolju delovati še naprej v neki sinergiji tudi z lokalnim okoljem, da se zaveda tega, da nosi zelo veliko odgovornost. Zato razumem, da tudi mi nosimo neko odgovornost, da ne samo temu poslovnemu subjektu, ampak vsem ostalim poslovnim subjektom, ki kot rečeno, proizvajajo določene neželene emisije, omogočimo, da se razvijejo na nek način. Ker če jim postavimo neke roke, ki so nerazumni in kratki, to pomeni, se bodo hitro znašli v neki nezavidljivi situaciji. Tukaj se je treba zavedati, da to niso spremembe pri tehnologiji, ki se jih da narediti v nekaj tednih, ampak zahtevajo najprej neke študije, potrebno je poiskati neko tehnologijo na trgu in jo potem tudi implementirati. To so zneski, ki so precejšnji in preprosto moraš imeti nek dober projekt, da boš to lahko naredil in hkrati da bo proizvodnja vseeno lahko tekla, da ohraniš tudi delovna mesta in še marsikaj drugega. Tako vidim tukaj, v tem v tem zakonu težavo predvsem v tem relativno kratkem roku, ki se temu podjetju omogoča oziroma daje za to, da spremeni tehnologijo, ker eno je tehnologija sežiga, drugo je tehnologija sosežiga. Ti dve tehnologiji nista primerljivi oziroma gre za čisto drugačne tehnološke pristope, potrebno je marsikaj spremeniti. In normalno, ker sta tehnologiji različni, je tudi primerjava po emisijah drugačna. To, če povem zelo plastično, različne so emisije pri bencinskem motorju ali pa pri dizelskem motorju in zamenjati ga pomeni, da moraš zamenjati celoten motor. Ni tako zelo enostavno, da bi zamenjali samo del auspuha, ki poskrbi za to, da je te emisij toliko manj. V tem smislu se nam zdi pomembno, da se predvsem prisluhne tudi vsem tistim podjetjem, da se zavedajo, da nosijo zelo veliko odgovornost do ljudi, ki živijo na nekem območju, in tudi do narave in da se jim omogoči sploh, če pokažejo neko namero, da investirajo dodatna in znatna sredstva v to, da je njihove delovanje tako, da čim manj vpliva na okolje. Če jim pa dajemo neke nerazumne in kratke roke je to tudi neko sporočilo ne samo konkretnemu podjetju, ampak še številnim drugim, da je naše poslovno in normativno okolje v Sloveniji nepredvidljivo, kar pomeni tudi manj ambiciozno vlaganje tudi v bolj varno delovanje takega ali drugačnega podjetja. Zato taki dikciji v zakonu nisem naklonjen, ker verjamem, da nameri podjetja, ki je bilo že izkazana, bo kvečjemu šlo kontra; torej, da ji ne bo omogočilo tega, da izvede neko sanacijo v tem smislu. Hvala lepa.

misli. Prva stvar, ki me moti v celi tej razpravi, je, da mislim, da je bil Gregor Perič v resnici edini poslanec iz koalicijskih vrst, ki se je sploh oglasil v tej razpravi. Vlada, predstavnika Vlade sta bila več kot dve uri tiho in to približno odseva realnost, ki jo živijo prebivalci Anhovega in doline srednje Soče že več desetletij. Oni, kot sem že prej povedal, na podlago predelave azbesta in množičnih izbruhov mezoteliomov, pluralnih plakov, azbestoz in tako naprej sedaj trpijo novo onesnaženje. Med drugim Salonit Anhovo danes v ozračje odda kar 41 odstotkov vsega benzena, ki ga slovenska industrija oddaja v ozračje. 41 odstotkov se zgodi na tej lokaciji. Benzen, kot smo slišali večkrat v razpravi, je izjemno smrtonosna snov, ki vpliva na razvoj marsikaterega raka in tako naprej. Kar hočem povedati, je to: prebivalci teh krajev, združeni v različne civilne iniciative, že več kot 20 let opozarjajo na težave, hude težave z zdravjem in zdravim okoljem, ki jih imajo, pa jih nihče ne sliši. Niso jih slišali ali pa hoteli slišati niti lokalni politiki zares, kaj šele nacionalni, spregledani so bili v medijih; skratka tam so bili, zbolevali, umirali in bili so glas vpijočega v puščavi. Številke pa so bile pa naravnost šokantne. Od 560 primerov azbestoze se jih je med letoma 1998 in 2016 kar 500 pojavilo v Anhovem. Pluralnih plakov tisoč 773 v okolici Salonita Anhovo, drugod po Sloveniji samo še 100 primerov v teh letih. Mezoteliom 128 primerov, to je izjemno agresiven rakov tumor, 128 v okolici Salonita Anhovo, samo še 40 primerov drugod po Sloveniji in tako dalje. Če si kdo zatiska oči pred resnim stanjem v teh krajih, naj si pogleda obolevnost in naj si pogleda, na kaj nas opozarja peticija 593 zdravnikov, ki so rekli, da tam dobesedno vsi alarmi gorijo, da je treba ukrepati, ampak od tega ukrepanja ni nič. Mi smo pred letom in pol sprejeli na Odboru za zdravstvo in na Odboru za infrastrukturo šest sklepov, ki so naložili Ministrstvu za okolje in prostor, naj pripravi možnost izenačitve normativov za sežigalnice in sosežigalnice in ureditve situacije v Anhovem sploh; leto in pol od tega ni nič. Kot je prej opozoril Dejan Židan, kar ministrstvo in minister odgovarja, je, da ta delovna skupina, ki če se ne motim, se je sestala samo enkrat, ni naredila nič. Vse, kar so si zadali, pa je, da bodo v pol leta po koncu epidemije, kadarkoli to že bo, nekaj pa naredili. Skratka, vse se potiska nekam v naslednji mandat in upa, da se bo pozabilo. Pa se ne bo pozabilo, ker vemo, kaj je s prstjo v teh krajih, vemo, kako je z vodo v teh krajih, vemo, kako je z zrakom v teh krajih, in vemo, kako je z zdravjem v teh krajih. Ne bo se pozabilo! Ljudje tega ne morejo pozabiti. Če pač kronično ali pa celo smrtno zboliš, tega ne moreš pozabiti. Jaz sem bil večkrat v Anhovem v zadnjem letu, ko se s tem problemom intenzivno ukvarjamo, in povem vam, da so ljudje tam naravnost panični. Oni govorijo, piši, riši, o genocidu nad njimi. O genocidu se tam govori! To je seveda mogoče malo preveč čustven odziv na situacijo, ampak morate razumeti, mislim, ko vidiš, da ti umirajo svojci zaradi nezdravega okolja, v katerem živijo, si v stiski. Ko sam zboliš, si v še večji stiski. In tukaj se dobesedno igramo s človeškimi življenji, vi pa molčite. Danes je cela koalicija molčala, razen enega poslanca. In vlada isto. Tako imamo že 20 let. Po drugi strani pa slišimo, da naj bi zdaj poskus ureditve tega problema uničil delovna mesta. Tukaj moram še enkrat povedati, Salonit Anhovo je včasih zaposloval dva tisoč ljudi, zdaj jih zaposluje še 350. Ni res, da se je to zgodilo zaradi avtomatizacije, tukaj je prišlo do več sprememb. Pa bom mogoče tako začel. Če greste tja v Ljubljano pogledat staro tovarno Rog, boste videli, kako je kapitalizem izgledal včasih. Bila je tovarna koles, imela je okrog obzidje, notri dvorišče in znotraj tega obzidja na dvorišču si je lastnik postavil vilo, v kateri je živel. On je živel ob tovarni in on je živel s svojimi zaposlenimi. Kako izgleda kapitalizem danes? Ali mislite, da kdo od lastnikov živi v Anhovem ali pa v okolici? Ali mislite, da kdo živi kjerkoli v vplivnem območju izpuhov, ki jih tamkajšnji Salonit Anhovo oddaja? Mislim, da niti približno! Pač sončijo se kje, kaj vem, na kakšni vili gor na Vrbskem jezeru ali ne vem kje, kjer so avstrijski lastniki, drugi, ki mogoče ob kakšnem »lagu« v Italiji; skratka, na varni distanci. In kaj počnejo v Anhovem? Mislim, da to lahko imenujemo kar kolonializem. Po eni strani izkoriščajo naravni vir, ki je javno dobro, za katerega za izkop plačujejo 19 tisoč evrov na leto. Si lahko predstavljate, vso rudnino, ki jo tam izkopljejo, občina in država dobita 19 tisoč evrov na leto kompenzacije. Takšna je koncesijska pogodba, lahko greste pogledat. Po drugi strani smo slišali, da bomo pa zdaj ob slovenski cement. Oni ne proizvajajo več cementa. Oni tukaj opravijo samo še najbolj umazan del proizvodnje. Surovino predelajo v klinker, za to da bi jo predelali v klinker v 40 odstotkih uporabljajo kot gorivo petrol koks, to je eno od najbolj umazanih goriv, ki nastane kot stranski produkt rafiniranja nafte, po drugi strani pa uporabljajo 60 odstotkov odpadkov, več ali manj plastiko in podobne stvari, zaradi katerega spuščajo benzen, dušikove okside, živo srebro in tako naprej v zrak, ki se potem nabira v okoliških vodah, pa v prsti, v zraku, v pljučih, v ledvicah tamkajšnjega prebivalstva in jih seveda na ta način zastruplja. Ohranili pa so, kot rečeno od dva tisočih 350 delovnih mest. Zelo podobno zgodbo smo spremljali v Lafargu v Trbovljah. Tam vam lahko Primož pove, tudi jaz sem bil trboveljski poslanec, ko se je ta zgodba razpletala, kako je bilo ves čas govora o tem, koliko delovnih mest bomo zgubili, oni so pa praktično iz leta v leto zmanjševali število zaposlenih. Če se ne motim jih je bilo na koncu nekih 140. Zdravstvena slika v Trbovljah pa tudi pove svoje. Če potegnem črto. Mislim, da je dilema, ki jo imamo danes pred sabo, zelo enostavna: bomo prisluhnili tistim, ki že 20 let kličejo na pomoč in zbolevajo, in jim omogočili, da se končno začnejo pomikati k tistemu, kar naj bi jim garantirala slovenska ustava, to je pravica do zdravega življenjskega okolja, ali pa si bomo nadeli plašnice in rekli, saj je vse v redu tam v Anhovem, se delali, da problema ni, in pustil tej cementarni, predvsem pa njihovim lastnikom, da še naprej počnejo, kar počnejo. Naše stališče poznate. Verjamem, da bo enak glas in enako stališče tudi celotne opozicije, vsaj po tem, kar smo slišali. Zelo me pa žalosti, da Vlada in koalicija se o tem nista pripravljeni niti zares pogovarjati. Upam, da si do glasovanja še premislite. Kot je prej rekla Nataša, čas je, da si nalijemo čistega vina. Jaz bi tukaj iz previdnosti pri vinu kar vztrajal, ker voda, ki teče iz pip v Anhovem, ni ravno užitna. lepa. Prijavljenih k razpravi ni več. Prehajamo v sklepni del splošne razprave, v katerem dobita besedo še predstavnica Vlade in predstavnik predlagatelja.

ki so tako pravne kot tudi tehnične narave in nekako tudi zaradi enega, po vašem mnenju, največje onesnaževalca v Sloveniji, se verjetno ne piše novega zakona, ki potem stlači v nesistemsko urejeno zakonodajo tako sežigalnice kot sosežigalnice in pri tem pa, tako kot je bilo že prej rečeno, ne upošteva številnih zadev, ki so predpisane s strani Evropske unije. Zato te zadeve na Ministrstvu za okolje in prostor ne moremo podpreti oziroma je to tudi poseg v sam sistemski okvir ne samo na področju okolja, ampak na področju vseh predpisov oziroma zakonskih okvirjev, ki jih pripravljamo na Ministrstvu za okolje in prostor. Na vseh področjih, tako na okolju, naravi, vodah in prostoru imamo krovne zakone, potem pa posamezne zadeve, konkretne, ki imajo konkretne tudi zahteve, parametre, omejitve in tako naprej, urejamo z uredbami in ostalimi podzakonskimi akti. Hvala za besedo.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 kraja. Če želita razpravljati tudi predstavnik predlagatelja Luka Mesec ter predstavnica Vlade, prosim, da se prijavita s pritiskom tipke za vklop mikrofona. V tem primeru dobita besedo kot zadnja, in sicer najprej predstavnica Vlade in nato še predstavnik predlagatelja. Prosim za prijavo. En prijavljeni, in sicer Željko Cigler. Na razpolago imate 5 minut. Izvolite, imate besedo.

Namreč, poglejte, stroški življenj, stroški zdravljenja, stroški sanacije okolja, uničenja področja srednje Soče, ki jo krvavo in z mukami plačujejo v Desklah, Anhovem, Kanalu ob Soči, krepko presegajo tisto,

In stvar je taka: potrebno je postaviti vprašanje, ali Anhovo uskladi onesnaževanje z ničelnim vplivom na življenje in okolje ali pa svojo proizvodnjo mora ustaviti. To je suverena odločitev, ki se mora sprejeti v tej državi brez nekega ovinkarjenja z uredbami, pa mrežami, pa okvirji zakonskimi in tako naprej. To je sprenevedanje Ministrstva za okolje in prostor! Prej je moj kolega, sotovariš Boštjan Koražija, zelo jasno povedal tudi celjsko situacijo, pa še katero drugo. Poglejte, predstavniki ministrstva, nujna je takojšnja identična analiza izpustov sosežiga v Anhovem, kot je bila narejena analiza potencialnih vplivov sosežiga v Termoelektrarni Šoštanj na Šoštanj in Velenje. Imamo strokovnjake in inštitucije v Sloveniji, ki so to naredile in to lahko naredijo. In ne vem, zakaj se tega ne naroči! Potem se sprejme enakovredna odločitev oziroma ukrep, v kolikor se ugotovi takšne vplive, kot so se ugotovili v Termoelektrarni Šoštanj, če bi se kurili nevarni odpadki in ostali odpadki, če se taki vplivi ugotovijo tudi v Anhovem, je potrebno sosežig v Anhovemu prekiniti. Vem, da 60 odstotkov goriva, kot je prej sotovariš Luka povedal, za delovanje cementarne se pridobi iz odpadkov. Tistih odpadkov, ki jim jih proizvajalci odpadkov, dobavitelji odpadkov, Anhovemu plačajo, da jih pokurijo. In ko je cementarna Lafarge v Zasavju dobila prepoved kurjenja odpadkov, je enostavno ugotovila, da ne more več funkcionirati, ker ni rentabilna in ne bo mogla več ustvarjati dobičkov skozi eksternalizacijo svojih proizvodnih stroškov na okolje in življenje ljudi. In to je treba narediti tako, kot se je naredilo v Velenju, ali pa povedati, zakaj se ljudje v Kanalu ob Soči, Teslah, Anhovemu diskriminirajo. Zakaj jim ni zagotovljena določba 72. člena Ustave Republike Slovenije, pravica do življenja? Še enkrat, Anhovo eksternalizira pomemben del svojih proizvodnih stroškov, to je skozi kurjenje odpadkov, na uničevanje okolja, predvsem pa na zdravje ljudi. Podatki, ki so jih govorili; že Luka, ko je povedal v številkah zadeve! Mislim, ne vem, kako lahko govorite, da to mora delati, to je proizvodnja, ki nam prinaša nek dobiček, res da je manjši, kot je vredno življenje in okolje, ampak morajo ga imeti, ker … Ne vem, Ministrstvo za okolje in prostor – zakaj? Namreč, odgovora, ki naj bi ga prej državna sekretarka dala, ni bilo nobenega. To nevarno obratovanje cementarne je potrebno ustaviti. Dejstvo pa je, še enkrat povem, očitno brez sosežiga odpadkov cementarna Anhovo ne more funkcionirati, ni rentabilna in se bi tudi takoj ustavila. Poglejte, ker 20. 2. 2000, ko sta imela sejo odbora za infrastrukturo in za zdravje, nista zastonj ugotovila in mora imeti to neko posledico v sklepih Državnega zbora, » … Odbora ocenjujeta, da glede na aktualno stanje v Anhovemu edanes povečanje sosežiga nevarnih odpadkov in posodobitve peči v cementarni Salonit Anhovo neprimerno.« Ugotovili smo, da je stanje takšno sedaj, da je treba ukrepati. Ukrepajmo! Sprejmimo zakon, ki ga je predlagala Levica. Hvala. Hvala lepa. Zaključujem splošno razpravo. O predlogu sklepa, da je predlog zakona primeren za nadaljnjo obravnavo, bomo v skladu s časovnim potekom seje zbora odločali danes v okviru glasovanj. S tem prekinjam to točko dnevnega reda. reda. Nadaljujemo s prekinjeno 39. točko dnevnega reda, to je s prvo obravnavo Predloga zakona o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v slovensko zdravstvo v letih od 2021 DO 2031 V OKVIRU REDNEGA POSTOPKA. Predlog zakona je v obravnavo zboru predložila Vlada. V zvezi s tem predlogom zakona je skupina 38 poslank in poslancev s prvopodpisanim Danijelom Krivicem zahtevala, da Državni zbor opravi splošno razpravo. Za dopolnilno obrazložitev predloga zakona dajem besedo predstavniku Vlade mag. Robertu Cuglju, državnemu sekretarju na Ministrstvu za zdravje. Izvolite. Spoštovani predsedujoči, spoštovane spoštovane poslanke in poslanci! Potrebe državljanov Republike Slovenije po zdravstvenih storitvah in razvoj zdravstva gresta z velikimi koraki v prihodnost, zato so za ohranitev nivoja izvajanja zdravstvenih dejavnosti in zagotavljanja ustreznega zdravstvenega varstva nujna vlaganja v modernizacijo, inovativnost, digitalizacijo, sledenju razvoja zdravstva, in če želite, tudi zagotavljanju ustreznih pogojev za delovanje institucij s ciljem zagotavljati storitve, primerljive z evropskimi zdravstvenimi sistemi. Dvig življenjske dobe, zviševanje kroničnih in nevroloških bolezni je samo nekaj razlogov, da se bodo potrebe po zdravstvenih storitvah povečale. Od leta 2000 pa do danes se je število storitev povečalo za skoraj 40 procentov, torej lahko upravičeno pričakujemo, da se bo število vseh storitev na ambulantni obravnavi, bolnišnični obravnavi, primarnem nivoju povečevalo med 2 do 3 To pomeni, da zdravstvo z obstoječimi kapacitetami ne bo sledilo potrebam slovenskega prebivalstva. Navkljub zgoraj omenjenemu dejstvu pa so se od leta 2009 dalje, ko se je Slovenija začela spopadati z gospodarsko krizo, investicijska sredstva za potrebe slovenskega zdravstva zniževala. Tako je bilo v letih od 2010 do 2020 v slovensko zdravstvo vloženih zgolj 396 milijonov evrov. Navedeno pomeni, da marsikateri projekt ni bil potrjen in izveden. Zakon o upravljanju finančnih sredstev za investicijo v slovensko zdravstvo v letih 2021–2031 je definiran celovito in upošteva nujne investicijske potrebe za izvajanje zdravstvenih dejavnosti tako na primarnem, sekundarnem kakor tudi na terciarnem nivoju zdravstvenega varstva. Kot pomembna oblika je pa tudi seveda potrebno izobraževanje, zato zagotavlja tudi ustrezno izobraževanje in predvsem številčno zadostovanje kadrovskih kapacitet, ki bodo potrebne v prihodnosti na področju zdravstva. Pri tem je upoštevan tako trajnostni razvoj kakor tudi potrebe, vezane na doseganje stopnje starosti prebivalstva. Zakon tako predvideva, da bomo v naslednjih desetih letih vložili 1,9 milijarde v naslednje infrastrukture: približno 760 milijonov v oba univerzitetna klinična centra, ki sta srce delovanja našega zdravstvenega sistema, 550 milijonov evrov za razvoj in modernizacijo splošnim bolnišnicam, negovalnim bolnišnicam in negovalnim domovom po celi Sloveniji. Zakon za specialne bolnišnice zagotavljajo v višini 214 milijonov, za psihiatrične bolnišnice 50 milijonov, za investicijo v porodnišnice 26 milijonov, 33 milijonov za tri naše tudi pomembne inštitucije, kot so NIJZ, NLZOH in ZTM. Zakon dodatno namenja še 50 milijonov za sofinanciranje izboljšav infrastrukture na primarnem področju. Glede na izkazane potrebe primarnega zdravstva pa se bodo ta sredstva še povečala. Zdravstvo poganjajo ljudje, zaposleni, ki vsak dan vse svoje moči usmerjajo v dobrobit slovenskega prebivalstva. Brez njih ne bo šlo, zato so nujni tudi vložki v razvoj izobraževalnega sistema, s katerim bomo zagotovili ustrezno število visoko usposobljenih zdravstvenih delavcev in sodelavcev in vseh ostalih, ki delajo v zdravstvenem sistemu. Zakon namenja investicijo 200 milijonov evrov v izobraževalne ustanove, za enovit magistrski študij medicine in dentalne medicine ter pripadajočo pedagoško in raziskovalno dejavnost in dodatnih 50 milijonov za druge izobraževalne ustanove s področja zdravstva. Spoštovane poslanke in poslanci! Slovenski prebivalci si zaslužijo evropsko primerljivo, kakovostno zdravstvo. Zaslužijo si, da so obravnavani v Sloveniji v urejenih in ustreznih prostorih in zaslužijo si, da so s slovenskim zdravstvom še bolj zadovoljni. Hvala lepa. Hvala lepa. Prehajamo na predstavitev stališč poslanskih skupin. Robert Pavšič bo predstavil stališče Poslanske skupine Liste Marjana Šarca. ROBERT V LMŠ nenehno izpostavljamo, da ni sporno vlaganje dodatnih sredstev v zdravstveni sistem, vendar moramo biti tudi pri vlaganju sredstev v zdravstvu racionalni, predvsem pa realni. Dodatna sredstva, ki jih bomo vložili in prerazporedili v okviru postavk proračuna Ministrstva za zdravje ter Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport – pomeni, da bo potrebno pač nekje drugje ta sredstva vzeti. To pa spet ustvarja problem z vidika zadolženosti države, ki je že tako rekordna, posledično tudi zaradi zaprtja države in nenadzorovanega ter brezciljnega financiranja protikoronskih paketov. Še dodatno imamo na drugi strani pretirano zadolževanje na področjih, kjer to sploh ne bi bilo potrebno. Zakon o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v slovensko zdravstvo v letih od 2021 do 2031 pa bo obremenil proračun Republike Slovenije za 1,9 milijarde evrov. Tisoč 900 milijonov evrov, ki jih nimamo, bi pa bilo dobro, da bi jih imeli. Državni zbor je že sprejel spremembo proračuna za leto 2021 in proračun za leto 2022. V okviru načrta razvojnih programov pa je možen vpogled le do leta 2025. Torej bomo načrtovali porabo sredstev, ko še nimamo razgrnjenih bodočih financ in še nismo niti začeli govoriti o naslednjih proračunih. Medtem pa ima po zadnjih podatkih proračun v prvih petih mesecih letošnjega leta primanjkljaj v višini 1,34 milijarde evrov. Odhodki so se povečali za 21,2 odstotka, konec prvega četrtletja pa je konsolidirani bruto dolg države znašal 86 odstotkov BDP. To je skoraj celota tistega, kar ustvari gospodarstvo in posamezniki v celem letu. Kako je takšno finančno huliganstvo realistično, bo vidno zelo hitro, saj bo že konec leta 2023 na ravni Evropske unije ponovno pričelo veljati fiskalno pravilo. V LMŠ zagovarjamo vlaganje v zdravstvo, vendar morajo biti investicije smiselne, komplementarne in – še enkrat – predvsem realne. To, kar pa potrjujemo danes, je daleč od realnosti in je le trkanje po prsih. Je le zgodba, ki zelo verjetno nikoli ne bo uresničena. Realizacija bo namreč prepuščena naslednji vladi in številnim generacijam, seveda če bo zakon sprejet. Realizacija bo prepuščena številnim špekulacijam o tem, kakšno bo okolje v prihodnosti. Manjka ne le pogled v smiselnost, prihodnost, ampak manjkajo tudi cilji in strategije. Pa ni samo ta zakon nelogičen. Nelogično je, denimo, tudi dejanje Vlade januarja letos, ko ni hotela obravnavati sklepa o soglasju k vsebini razpisa za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študije v študijskem letu 2021/2022. Sklep, ki je omogočil povečanje razpisnih mest za študij medicine, je bil sprejet zato šele februarja. Povečanje mest bi moralo temeljiti na strokovnosti, ne pa na političnem odločanju. Zavedati se moramo problematike pomanjkanja predvsem družinskih zdravnikov, vendar s sprejemanjem odločitev brez strokovne podlage ne bomo nikoli dosegli dolgoročnih premikov v zdravstvu pri reševanju kadrovske problematike. V zakonu je tudi predvidena večina investicij v zdravstvu, ki sploh niso opredeljene v sprejetih načrtih razvojnih programov do leta 2025. Na tem mestu je potrebno poudariti, da je toliko bolj sporno, da se prej ne naredi vsaj osnovnih specifičnih študij in analize stanja, da bomo tudi vlagali kot država v projekte, ki so smiselni in bazirajo na strokovnosti in dejanskih potrebah, ne pa na željah posameznikov samo zato, da se bo nekdo lahko trkal po prsih. Hvala lepa. Dr. Franc Trček bo predstavil stališče Poslanske skupine Socialnih demokratov. DR. Hvala za besedo, predsedujoči. Lep pozdrav vsem skupaj! Imeti državo pomeni tudi znati in zmoči, misliti njene sisteme in subsisteme, potrebe in razvoj le-teh. Ta zakon oziroma prej škrbina od škrbine zakona ima seveda vrsto pomanjkljivosti. Navedel vam bom mnenje našega strokovnega sveta, strokovnega sveta Socialnih demokratov, ki je naše mislišče za področje zdravstva in zdravja. Temeljna pomanjkljivost je odsotnost prenovljene mreže javnih zdravstvenih zavodov. Trenutno imamo zastarelo mrežo le-teh, predvsem na sekundarnem nivoju – splošne in specialne bolnišnice. Ta mreža se sedaj ohranja že več kot tri čeprav so se razmere v tem času bistveno spremenile. Postaralo se je prebivalstvo, vrsta kroničnih bolezni, – na primer, mi še vedno nimamo registra sladkornih bolnikov na nacionalni ravni, imamo na regionalni ravni, če se kaka zdravnica ali ekipa potrudi rakave bolezni, potrebe po negovalnih posteljah, napredek v zdravstvenih tehnologijah, tudi migracije prebivalstva, tudi notranje področje paliative in še bi lahko našteval. načrtovanje predloga zakona so vključeni vsi javni zdravstveni zavodi na sekundarni in terciarni ravni, upošteva pa se prav vse prejete predloge brez nekega resnega kritičnega premisleka o realnih potrebah. Ključni cilj je predlog UKC Ljubljana, ki bi tudi prejel glavnino teh sredstev. Seveda so investicije v zdravstvu nujne in potrebne. Vemo, že večkrat smo ponavljali, iztrošenost opreme več kot 84 odstotkov, pri stavbah več kot 80 odstotkov, nikakor pa ne brez prenove mreže. Najprej je pomembno vedeti, kaj bomo počeli, kje bomo počeli, ali imamo tam zadosti kadrov, ali imamo zadostno število posegov, da to počnemo varno in smotrno, ali neke posege delamo na vseh lokacijah ali zgolj na eni več njih. Primer so tudi sredstva za novo medicinsko fakulteto. Kot razlog se navaja, da bomo tako imeli več zdravnikov in posledično več družinskih zdravnikov. To je v bistvu napačna trditev. Število razpisanih specializacij se povečuje že nekaj let, a mesta vsako leto ostajajo prazna, zlasti pri družinskih zdravnikih. Potrebno je izboljšati delovne pogoje in seveda spremeniti plačilno politiko za specialiste primarne ravni, ne le družinske, tudi področje pediatrije in primarne ginekologije. Predlog zakona je predvsem, če ne že skoraj izključno usmerjen v zidove, najmanj pa tja, kjer so zaostanki največji: tehnološki razvoj, informacijska nadgradnja zdravstvenega sistema. Tudi viri zagotavljanja sredstev niso trdno načrtovani, neenakomerno razporejeni, tudi malo tako, bom rekel, preko palca ovrednoteni. Verjetno že ta nabor želja, glede na porast materiala v gradbeništvu, bi že v startu morali verjetno ponderirati vsaj z 1,2, če že ne več. Glavnina se namenja sekundarnemu in predvsem terciarnemu nivoju, pri tem ko se v bistvu pozablja na primarni, ki naj bi štiri petine ali še več vseh storitev obdelal, in je temu namenjenih zgolj 50 milijonov. Skratka, iz tega strnjenega mnenja našega strokovnega sveta vam je lahko jasno, da v Poslanski skupini Socialnih demokratov takšnega zakona ne moremo podpreti. Moramo pa podpreti način, kako priti do tozadevnega zakona. Način, da se dejansko premisli stanje slovenskega javnega zdravstva, da se premisli mreža, da se premislijo tudi neke potrebe. Da se tudi premisli, da je v 40 letih arhitekturno in urbanistično načrtovanje zdravstvenih in še kakšnih tozadevnih zavodov šlo naprej. Verjetno tudi nek razmislek, ali ne bi bilo bolj smotrno z javnim denarjem v Ljubljani graditi novega UKC in sedanjega nameniti regionalni mestni bolnišnici, kakorkoli hočete. Tudi resen razmislek, kje v Mariboru bomo širili UKC in pri teh širitvah ne bo primarno, kdo bo špekulativno zaslužil na nekih parcelah. In seveda, zdravstvo: ja, so predvsem ljudje, kot je rekel državni sekretar. Tudi premisliti v bistvu, če hočete imigrantske priselitvene politike, ker zdravstvenega kadra bo v razvitih državah, kamor spadamo, primanjkovalo po celem svetu. Tudi razmisliti o tem, ali bom nekoga že v štartu štrafali, da mora imeti 5 tisoč evrov v denarnici, sočasno bo pa digitalni svet pisal o digitalni diplomaciji. Cel niz zadev. To betoniranje pride šele na koncu, ne pa tako, kot hočete vi zgodbo peljati. Mislim, na takšen način,

Slovenski zdravstveni sistem je podhranjen in je v krizi. Ne ne govorim o epidemiji covid-19, govorim o situaciji, preden je v državo virus sploh prišel. Večkrat sem o tem spregovoril na aktualni seji Državnega zbora, ki se sedaj preveša že v drug konec tedna, pa bom danes znova, ker želim, da se te poante usedejo. Javni zdravstveni sistem je že 30 let pod raznoraznimi pritiski za privatizacijo, legalizirane korupcije, sočasno pa mu država ne namenja primernega števila sredstev iz proračuna, ker pač zdravstveni sistem in zdravstvena oskrba državljank in državljanov ni prioriteta politične razreda, ne glede na to, kako se v vsakokratnih razpravah na to zaklinja. Če pogledamo številke 5,9 odstotkov bruto družbenega proizvoda v tej državi iz naslova javnih sredstev namenjamo zdravstvenemu sistemu. Če se primerjamo z razvitimi državami Evropske unije, ugotovimo, da hudo capljamo zadaj, tam znaša povpreček 7,2 odstotka BDP. Prevedeno v Prevedeno v absolutne številke se pogovarjamo o deficitu med 500 in 600 milijoni evrov, kolikor bi bilo potrebno iz javnih sredstev nameniti zdravstvenemu sistemu – seveda javnemu zdravstvenemu sistemu, naj dodam kot poslanec Levice. Z zakonom, ki je pred nami, Vlada prinaša notri ta zaostanek oziroma vsaj sama za sebe tako trdi. V naslednjih dveh letih naj bi za dogradnjo predvsem infrastrukture namenili 2 milijardi evrov, v resnici se ta ambicija zamaja takoj, ko pobrskamo po drobovju zakona. Za začetek ta zakon nima opredeljenih prihodkov, tako kot bi ti prihodki morali biti opredeljeni. Preprosto vse te odhodke, ki nastajajo, obesi na državni proračun, za splošno kondicijo gospodarstva pogleda vnaprej, kaj se bo dogajalo, z možnostjo zadolževanja se pa prav nič ne ozira. V prevodu: ko se bo zaključila epidemija koronavirusa, lahko od Evropske komisije pričakujemo, da bo znova priprla pipico, cena zadolževanja na mednarodnih finančnih trgih bo porasla, začeli se bodo pritiski na države članice Evropske unije, da uravnotežijo svoje proračune. Kaj se bo takrat zgodilo o zakonu, ki namenja izdatna, tudi prepotrebna sredstva za zdravstveni sistem? Odromal bo v koš, ker politični razred ne bo zagotovil primernih prihodkov in investicij v zdravstvo. Namesto tega bo raje zagotavljal dodatni denar za zvezo Nato in nakupe orožja, ki ga v tej državi sploh ne potrebujemo. To je tistih 780 milijonov evrov iz Toninovega zakona, proti kateremu smo šli v Levici z referendumom. Podobno je v tem zakonu vpisana nevarnost po privatizaciji. Recimo, finančna sredstva, namenjena za negovalne bolnišnice in negovalne domove v okviru sistema dolgotrajne oskrbe, so narejene tako, da se bodo v resnici lahko financirale tudi druge pravne osebe oziroma zasebni izvajalci dolgotrajne oskrbe. Celo pri taki temelji prioriteti, kot bi v epidemiji in po epidemiji moralo biti javno zdravstvo in javni zdravstveni sistem, ki nas sredi epidemije tudi vzdržuje in brani, Vlada najde apetite in interese, da v dvomilijardno investicijo vplete zasebne izvajalce. V oči bode tudi dejstvo, da je verjetno eden bolj podhranjenih delov slovenskega zdravstvenega sistema primarno zdravstvo. Tu imamo tudi eno izmed največjih kadrovskih kriz, kjer nam drastično manjka družinskih zdravnikov. Specializacije so se začele razpisovati bolj kot v preteklosti, a prijaviteljev ni. Kako bo na tem področju pomagal ta zakon z dvomilijardnimi investicijami v zdravstvo? Ne bo. Namenja sicer dodatna sredstva za izobraževanje, medicinsko šolanje, a tega temeljnega crux problema na noben način ne naslavlja. Ta zakon je skratka Potemkinova vas. Vlada se z njim dela, da nekaj dela, zelo očitno je razvidno, kot že omenjeno, to razvidno iz dejstva, da prihodkovna stran vseh teh dvomilijardnih investicij ni na noben način pokrita. Tiste investicije, ki jih pa v zakonu lahko zasledimo, pa v resnici tudi niso prav dobro opredeljena; recimo, koliko bo v posameznem letu šlo na posamezne postavke. Te informacije nimamo. Recimo, vemo, koliko sredstev bo šlo za oba univerzitetna klinična centra, vemo tudi, koliko sredstev bo namenjenih v letu 2022, ne vemo pa, koliko sredstev bo leta 2022 namenjenih za oba UKC-ja. Tu bom pričakoval v nadaljevanju razprave, da bodo predstavniki Vlade povedali, koliko sredstev bo v posameznem letu šlo za posamezno predvideno investicijo, ker so to neke osnovne informacije, na podlagi katerih se šele lahko pogovarjajo. Druge informacije, z druge strani, kakšna je diagnostika potreb, pa so nekaj, s čimer smo v Levici postregli že večkrat, tudi v začetku epidemije covida-19. Naj spomnim na marec, april in maj v prejšnjem letu. Vladi se je mudilo brkljati po proračunu, v temu proračunu so zmanjkala sredstva oziroma so bila zagotovljena sredstva na obupno nizki ravni za dolgotrajno oskrbo, tudi na obupno nizki ravni za nujne prepotrebne investicije v javni zdravstveni sistem. Namesto tega smo približno sočasno dobili na mizo že omenjeni Toninov zakon, ki je prednostno dajal slovenski javni denar v nakupe orožja, in to sredi epidemije. Sočasno je slika na zdravstvenem področju naslednja. Bom ponovil, kar sem govoril že leto dni nazaj, pa od takrat do danes Vlada še kar ni slišala in nam je v Državni zbor prinesla zakon za zdravstvene investicije, ki je narejen, tako malo čez palec. Bolnica Petra Držaja _– v popolnem razsulu, operacijske dvorane so zaprli že nekaj let nazaj, ker niso imele prezračevalnega sistema, okna, ki ne tesnijo, zelo stare so bolniške postelje, stene pokajo, postelje so za odpis, kopalnice neuporabne. Obstajajo deli bolnišnice, kjer sploh ni sanitarij. V bolnišnici Šempeter Nova Gorica – dotrajana skoraj vsa medicinska oprema, manjka specialistov in drugega zdravstvenega osebja, predvsem medicinskih sester, ogromno je odhodov, ob tem so leta 2019 odpustili 30 ljudi, kar so pojasnili kot mehke nadomestitve. Čakajočih pacientov vsak dan več, najdaljša čakalna doba za prve preglede je lahko tudi do 280 dni in to so podatki še pred epidemijo koronavirusa. Naprave, ki jih imajo, se nenehno kvarijo. Klinika Golnik, ki je bila ena prvih obrambnih črt pred korona virusom, je stara 100 let, popolnoma dotrajana, potresno sploh ni varna, arhitektura pa nikakor ne omogoča sodobne obravnave bolnikov. Mariborska splošna bolnišnica še kar čaka nov infekcijski oddelek. Trenutni oddelek je tako neuporaben, da v njem sploh niso mogli obravnavati pacientov v času epidemije v prvemu valu, paciente so obravnavali v drugih prostorih. Trenutna infekcijska klinika je najstarejša stavba v hiši, ki z ozkimi hodniki in vrati ne omogočajo niti tega, da bi obrnili bolniško posteljo. Širitev zaradi starosti stavbe ni mogoča, stavba bi se lahko podrla. Splošna bolnišnica Celje – pripravljajo se na obnovo, širitev prostorov, trajalo naj bi do leta 2024. Tudi v Celju so prostori dotrajani. Najstarejša stavba, v kateri opravljajo zdravstveno dejavnost, je iz leta 1887, to je isto leto, ko se je začela gradnja Eifflovega stolpa – gospe in gospodje, da si predstavljate. »Niti v vseh sobah ni vode, imamo tudi sobe, kjer je po šest do sedem pacientov.« To je citat s Televizije Slovenije, ko je januarja lani to izrekel strokovni direktor Splošne bolnišnice Celje Franc Vindišar. Jesenice – konec leta 2019 so v bolnišnici prenovili prostore za fizikalno in rehabilitacijsko medicino, tudi ti prostori so bili zelo dotrajani, kakšen je bil in je še vedno odnos države, pa vse pove to, da so investicijo morali pokriti s pomočjo donatorjev. To je situacija v slovenskem zdravstvenem sistemu, za katero se vlada Janeza Janše s svojim zakonom pretvarja, da jo rešuje, ampak kot rečeno, je to nekaj šlampasto natkanega skupaj, zmetano v določbe, ki čez leto, dve zelo hitro ne bo preživelo srečanja z realnostjo, v kolikor se bo postopalo v nadaljevanju na način, kot je bil ta sam zakon pripravljen. Morda boste presenečeni, da po vsej tej kritiki povem naslednje. V Levici bomo ta zakon vseeno podprli, čeprav se polno zavedamo, da ga je v naslednji obravnavi potrebno popraviti, če ne prej, pa ga je potrebno popraviti v naslednji vladi. Zakaj ga bomo podprli? Ker je to prvi izkaz, ne glede na to, da ga SDS meče v parlamentarno proceduro kot nek predvolilni bombonček, to je prvi izkaz, da je država pripravljena investirati v zdravstveni sistem in se je pripravljena k temu zavezati tudi z zakonom. Če povem še drugače, zelo jasno je, da s tem zakonom predlagatelji, Vlada in njeni podporniki na desni parlamentarni tribuni v resnici ne mislijo resno. Oni to počnejo zato, ker lahko, da se razprsijo pred ljudmi pred volitvami in jih prepričajo, da oni v resnici niso tako zelo slabi, kot vsi vemo in cela država ve, da v resnici so. In tu leži trik. Ciljem zakona, ki naj bi v zdravstvo namenil dve milijardi evrov v naslednjih desetih letih, ne le da v Levici ne nasprotujemo, te cilje polno podpiramo. In za razliko od predlagateljev tega zakona, mi to politično zavezo kot socialisti jemljemo resno. V kolikor bo ta zakon sprejet, pričakujemo ne le od te, marveč tudi od naslednje vlade, da bo politično zavezo po dvomilijardnih investicijah v javni zdravstveni sistem spoštovala. Pri tem bomo vztrajali, zdravje državljank in državljanov mora biti prioriteta. Kar pa je v tem zakonu šlamparije, kar je notri privatizacijskih podtaknjencev, to je pa nekaj, kar kot rečeno, v nadaljevanju obravnave tega zakona mora iz njega oditi. Če ne prej, pa ga mora popraviti in to spremeniti naslednja vlada. Javna sredstva, za javni denar, za javno zdravje! Hvala. Besedo ima Iva Dimic. Predstavila bo stališče Poslanske skupine Nova Slovenija - krščanski demokrati. Izvolite. Hvala lepa, spoštovani podpredsednik Državnega zbora. Spoštovani državni sekretarji na Ministrstvu za zdravje, kolegice in kolegi! Pred seboj imamo zakon, ki bo prvič v 30-ih letih v samostojni Sloveniji zagotovil prepotrebna sredstva za slovensko zdravstvo. Epidemija covid-19 je v dobrem letu dni izčrpala zdravstveno osebje, zdravnike in razkrila vso bedo in iztrošenost naših bolnišnic ter javnih zavodov. Že leta 1994, če se vrnem malo v preteklost, je bil sprejet sicer Zakon o investicijah v javne zdravstvene zavode, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija, katerega namen je bil dokončanje že začetih investicij v nove zgradbe kot nadomestne objekte ter vlaganje v novo medicinsko in nemedicinsko opremo, rekonstrukcija ali delna rekonstrukcija dotrajanih zgradb, delna rekonstrukcija in adaptacije poldotrajanih zgradb zaradi sprememb namembnosti, zahtevnejše investicijsko vzdrževanje, odkup, sanacija in izgradnjo objektov ter zemljišč, potrebnih za izvedbo investicij v posameznih javnih zdravstvenih zavodih, izpolnjevanje kreditnih obveznosti, ki jih je na področju investicij v zdravstvu sprejela Vlada Republike Slovenije. S sprejetjem Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2002 in 2003 pa je bil uveden proračunski sklad za investicije v javne zdravstvene zavode na podlagi Zakona o zagotavljanju investicij v javne zavode. Namen proračunskega sklada je bil ločeno vodenje prejemkov in izdatkov ter uresničevanje programa investicij v javne zdravstvene zavode. Pred to uveljavitvijo, torej med leti 1994 in 2010, je bil pri Ministrstvu za zdravje odprt poseben račun, kamor so se stekala sredstva, namenjena amortizaciji v javne zdravstvene zavode. Danes pa lahko žalostno ugotavljamo, da sredstva, ki so se vrsto let nabirala za namen investicij in izboljšanje zdravstvene oskrbe v Sloveniji, niso dosegla želenih in zastavljenih ciljev. Odgovorov je zagotovo lahko več; od tega, da se je z njimi ravnalo neracionalno, da so domnevno neupravičeno odtekala na fiktivne račune in se porazgubila v sistemu, kar so pokazali tudi sklepi preiskovalnih komisij Državnega zbora. Z današnjim zakonom se zagotavljajo sredstva za izvajanje najpomembnejših investicij v slovensko zdravstvo v letih 2021–2031. Skupaj je namenjenih kar milijardo 943 milijonov, skoraj slabi dve milijardi. Investicije v javne zdravstvene zavode se predvidevajo po celotni Sloveniji, in to je pomemben podatek. UKC Ljubljana in Maribor – 763 milijonov evrov. Naj naštejem samo nekaj večjih investicij. V UKC Ljubljana izgradnja nove infekcijske klinike, dokončanje prizidka diagnostično-terapevtske službe, celovita energetska sanacija glavne stavbe Hospital, energetska prenova Negovalne bolnišnice, izgradnja nove gastroenterološke klinike, novega objekta Kliničnega inštituta za medicinsko genetiko, nov prizidek k stari porodnišnici, Ortopedski kliniki, travmatološka klinika, Stomatološka klinika. V Novi Sloveniji pa pozivamo Vlado in ministra za zdravje, da se med investicijske projekte doda tudi nadgradnja stavbe H Onkološkega inštituta. Onkološki inštitut nima čakalnih vrst in napovedi za onkologijo so v Sloveniji zaskrbljujoče. Prav je, da se zagotovijo investicijska sredstva ter s tem tudi dovolj prostorov, ki bodo namenjeni onkološkim bolnikom in njihovemu zdravljenju. Težave Onkološkega inštituta s prostori so vsem znane. Onkološki inštitut med epidemijo ni bil covid bolnišnica, zato je izpadel iz vseh kratkoročnih načrtov investicij. veliko korist in opravičilo bolnikom in zaposlenim bi bilo tudi, da se ob sanaciji protipožarnega sistema nadgradi stavba H. Sredstva se namenjajo tudi za splošne bolnišnice, negovalne bolnišnice in negovalne domove v višini 557 milijonov evrov. Za specialne bolnišnice 214 milijonov evrov, psihiatrične bolnišnice 50 milijonov, porodnišnice 26 milijonov, za zdravstveno dejavnost na primarni ravni 50 milijonov ter ostalo za ostale programe in podporne sisteme našega zdravstvenega sistema. Investicije za posamezno leto se bodo določale z letnim načrtom, ki ga sprejme Vlada. Vlada bo enkrat letno poročala Državnemu zboru o izvajanju tega zakona, najpozneje do konca meseca maja za preteklo leto. Tako bo Državni zbor Republike Slovenije lahko seznanjen in bo lahko sodeloval in nadziral porabo javnih sredstev, ki so namenjena za zdravje in oskrbo nas vseh. Pred četrtim valom epidemije pa bi želela tudi zaradi izgorelosti naših zdravstvenih delavcev in preobremenjenega zdravstvenega sistema pozvati ljudi k cepljenju. Poslanci Nove Slovenije bomo Zakon o zagotavljanju finančnih sredstev v slovensko zdravstvo v letih 2021–2031 podprli. Hvala lepa. Mojca Žnidarič bo predstavila stališče Poslanske skupine Stranke modernega centra. MOJCA Hvala za besedo. Lep pozdrav vsem! Pogosto slišimo, da po strokovnosti v našem zdravstvu sledimo času in razvoju. Nekoliko drugače pa je glede investicij, kjer nam nekateri očitajo, da smo na tem področju obtičali v času 80. let prejšnjega stoletja. Zato se s Predlogom zakona o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v slovensko zdravstvo v letih od 2021 do 2031 moramo dotakniti vseh nivojev zdravstva od iztrošenosti opreme do infrastrukture. Od tega je namreč odvisno, v kolikšni meri bomo sposobni uvesti nove postopke zdravljenja in zagotavljati varno zdravljenje. Za slednje ni dovolj zgolj ustrezna infrastruktura in oprema, temveč tudi zadostno število ustrezno usposobljenega zdravstvenega osebja. Predlog zakona, ki ga obravnavamo, je težak slabi dve milijardi evrov, odgovarja na številne potrebe našega zdravstvenega sistema. S sredstvi, ki so namenjena obema univerzitetnima kliničnima centroma, ki izvajata dejavnost na sekundarni in terciarni ravni, bo dana realna možnost za razvoj kadrov z najsodobnejšimi znanji in veščinami ter prenos praks novih načinov diagnostike in zdravljenja iz tujine. Zavedati se moramo, da oba univerzitetna klinična centra delujeta v nezavidljivih razmerah in pogojih, ki dobijo občutek svoje razsežnosti, ko jo primerjamo z univerzitetnim kliničnim centrom iz razvitejših evropskih držav. Zato so ta sredstva več kot nujna. Kar zadeva splošne bolnišnice, vemo, da te opravljajo vso splošno internistično, kirurško, pediatrično, specialistično ali ginekološko dejavnost. Pri delu se soočajo s prostorsko stisko, številni oddelki delujejo v zastarelih in popolnoma neprimernih prostorih, pri delu pa uporabljajo iztrošeno opremo. Specialne bolnišnice niso bile prav nič bolj v zavidljivem položaju kot druge bolnišnice, kar zadeva investicij v zadnjih letih. Če pomislimo, da specialne bolnišnice pokrivajo specialnosti, kot so rehabilitacija, onkologija, pulmologija, ortopedija in specifično zdravljenje otrok, je naravnost nerazumljiva večletna stagnacija sicer z investicijskega vidika tako pomembnega segmenta slovenskega zdravstva. Kot sam predlagatelj navaja, nekatere analize kažejo, da bodo v prihodnje povečane potrebe po zdravljenju pacientov ravno na področjih, ki jih pokrivajo specialne bolnišnice v Sloveniji, še posebej pa na področju onkologije, rehabilitacije in pulmologije. O duševnem zdravju smo v času epidemije veliko razpravljali. Tema ni neposredno povezana z materijo, ki jo obravnavamo, saj je duševno zdravje neločljiv del celotnega zdravja posameznika, je pa v zdravstvenem sistemu, ki ga mora država nuditi vsakemu državljanu v sklopu celovitega zdravstvenega varstva, duševno zdravje zagotovo eden izmed segmentov, ki ga ne smemo več zanemarjati. Zato pozdravljamo načrtovano izgradnjo psihogeriatrične klinike z urgenco in izgradnjo raziskovalno-razvojnega centra za duševno zdravje. Še nekaj besed o številkah. Za oba univerzitetna klinična centra se s predlogom zakona namenja dobrih 700 milijonov evrov. Splošne in negovalne bolnišnice ter negovalni domovi bodo deležni finančne podpore v višini 557 milijonov evrov. Psihiatrične bolnišnice bodo deležne naložb v višini 50 milijonov evrov. Za zdravstveno dejavnost na primarni ravni bo prav tako namenjenih 50 milijonov evrov. Naložbe v opremo ter infrastrukturo Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano, Nacionalnega inštituta za javno zdravje in Zavoda za transfuzijsko medicino so načrtovana sredstva v višini 33 milijonov evrov. Za visokošolske zavode, za enovit magistrski študijski program medicine na mariborski in ljubljanski univerzi ter za srednje šole s področja zdravstva se namenja sredstva v višini 250 milijonov evrov. Veliko je še vsebin, ki se jih nismo dotaknili v stališču, bodo pa zagotovo izpostavljena v razpravi. V Poslanski skupini Stranke modernega centra bomo predlog zakona podprli. Hvala. Hvala lepa. Stališče Poslanske skupine Stranke Alenke Bratušek bo predstavil mag. Andrej Rajh. Izvolite. Spoštovani podpredsednik, predstavniki Vlade, kolegice poslanke in poslanci! Predlog zakona o zagotavljanju sredstev za investicije v slovensko zdravstvo ureja zagotavljanje in porabo skoraj dveh milijard evrov v zdravstvo do lega 2031. Investicije so namenjene pretežno izgradnji nove infrastrukture. Lahko bi rekli, da je to spet eden od zakonov, ki bo sedanjo vlado, predvsem pa vse naslednje, zavezal k finančnim obveznostim za naslednjih 10 let. Zakon namreč pravi, da so sredstva delno zagotovljena v sprejetem proračunu, preostanek oziroma kar večino pa bo treba zagotavljati v proračunih za obdobje 2023 do 2031; in ob 4-milijardnem proračunskem primanjkljaju v letošnjem letu in zgodovinsko visokem javnem dolgu. Samo skupaj lahko upamo, še posebej pa opozicija, da je vse to izvedljivo. poglejmo po vrsti. Strinjamo se, da so izredne razmere, ki smo jim bili priča, znova pokazale, da je učinkovit in dostopen javni zdravstveni sistem nujen za blaginjo vseh državljanov in odpornost družbe. Z zakonom zato namenjate enormne vsote številnim projektom izgradnje novih klinik, prizidkov in tako dalje. Kljub vsem naštetim projektom pa je ministrstvo očitno pozabilo na primarno raven, ki je infrastrukturno zelo podhranjena in ji z zakonom namenjate le 50 milijonov evrov. Strokovnjake to močno skrbi in opozarjajo, da se vse več kroničnih bolezni obravnava kar na primarni ravni v referenčnih ambulantah, ki za to preprosto potrebujejo prostor. Tu so še razvojne ambulante, centri za krepitev zdravja, centri za duševno zdravje in seveda dotrajani zdravstveni domovi. Ob tem se v SAB sprašujemo, kako lahko pričakujete, da bo zdravstvo učinkovito in vsem dostopno, ko pa za temeljne, kar je primarna raven, ne poskrbite v zadostni meri. Videli smo, kako pomembno je ravno primarno zdravstvo, ko med covid krizo pacienti enostavno niso pravočasno ali pa sploh niso prišli do svojih diagnoz. To je nesprejemljivo. Če se vrnem nazaj na 1. točko, druga in največja uganka tega zakona je, kje bo država poleg evropskih sredstev sploh dobila toliko dodatnih finančnih virov na leto za zdravstvo. Aktualni vladi je zaradi reševanja covid krize in pretiranega zadolževanja in izplačevanja koronskih dodatkov določenim skupinam že uspelo pridelati zgodovinsko najvišji javni dolg v višini dodatnih 10 milijard evrov. Proračunski primanjkljaj za preteklo leto je znašal preko 3,5 milijarde evrov, pri čemer se bo ta po vaših izračunih povečal še za dodatnih 800 milijonov evrov.

Vsak resen voditelj ali politična stranka, ki se spozna na javne finance, ve, da so pred nami težki časi; časi, ko bo potrebno premišljeno vlaganje v investicije, v našem primeru v zdravstvo, hkrati pa varčevanje in vračanje pridelanega dolga. Vi pa namesto tega zadolžujete prihodnje generacije, hkrati pa zmanjšujete prihodke državnega proračuna. Spet na številke. Za prisilno upokojevanje, ki ste ga uzakonili, bo šlo iz proračuna v pokojninsko blagajno približno nekaj deset milijonov evrov. Na račun novega davka na motorna vozila bo na leto v proračunu 28 milijonov evrov manj. Socialna kapica in davčna reforma pa bosta, če bosta sprejeti, proračun skupno stali kar 350 milijonov evrov na letni ravni, zato Fiskalni svet ocenjuje, da bo državni proračun čez leto ali dve pridelal še milijardo do milijarde in pol primanjkljaja. Načrtujete pa še Zakon o dolgotrajni oskrbi, ki je trenutno brez ustrezne finančne konstrukcije. Tudi ta bo, kakopak, prepuščena naslednjim vladam. Kako bomo torej kot država financirali vse te visokoleteče projekte? Ali bomo začeli graditi pa bo potem, tako kot pri vsem ostalem, zmanjkalo denarja, napol dokončani objekti pa bodo desetletja samevali na očeh naših zanamcev? Bojim da, da bo res tako, saj veste, kar pravijo, papir prenese vse. Zato v Poslanski skupini SAB do takega predloga ostajamo zadržani, ampak v tem branju predlogu ne bomo nasprotovali,

Hvala za besedo, podpredsednik. Lep pozdrav vsem prisotnim! Danes imam na mizi enega v nizu prepotrebnih zakonov, katerega cilj je dolgoročna vzdržnost infrastrukture slovenskega zdravstva in zadostna količina ustrezno usposobljenega kadra, ki bo zadostil vsem potrebam, tudi potrebam starajoče se populacije v Sloveniji. V Državnem zboru se kar nekaj zakonodaje spoprijema z izzivi starajoče se družbe. Na tovrstne težave in nujnost proaktivnega delovanja pa v Poslanski skupini Desus že vseskozi opozarjamo. Predlog zakona je velik finančen zalog, v prihodnjih 10 letih boste za realizacijo zastavljenih cilj investicij namenjali skoraj dve milijardi evrov. Zakon predvideva vnaprejšnjo razdelitev finančnih sredstev po posameznih podsistemih, saj so potrebe in prioritete različne. V luči prenove nepremičnin se predvideva tudi izboljšave dostopnosti vseh zdravstvenih ustanov in njihovih storitev za ljudi z invalidnostmi oziroma drugimi težavami, ki ob sedanji infrastrukturi onemogočajo dostop. Vemo, da se bolnišnice soočajo s težavami iztrošene opreme in v to kislo jabolko bo potrebno ugrizniti ter se lotiti prenove. Ključna stebra razvoja sta oba klinična centra v Ljubljani in Mariboru, kateremu je poslednje namenjenih največ sredstev 195 milijonov evrov za investicije v nepremičnine in 168 milijonov evrov za investicije v opremo, telemedicino in informatiko. Prav je, da se danes slovenski medicini, ki vseskozi dosega vrhunske rezultate in mednarodno priznane dosežke, omogoči spodbudno okolje za nadaljnje doseganje razvojnega preboja. Poleg iztrošene opreme se v slovenskem zdravstvu soočamo še s kadrovskim deficitom. Podatki kažejo, da je Slovenija po številu zdravnikov na tisoč prebivalcev pod povprečjem v EU, zlasti pereče je pomanjkanje zdravnikov družinske medicine pa tudi drugega zdravstvenega osebja, ki je še kako pomembno v samem procesu zdravljenja. Pomankanje kadra v zdravstvu se kot eden od dejavnikov odraža tudi pri dolgih čakalnih vrstah. Za dolgoročno vzdržnost in učinkovitost zdravstvenega sistema je torej nujno potrebno tudi povečanje števila vpisnih mest na enovit na enovit magistrski študij medicine, študij dentalne medicine, farmacije ter ostale izobraževalne programe zdravstvenih smeri s ciljem, da se bo zdravstveni sistem na dolgi rok kakovostno okrepil in približal evropskemu povprečju. Nenazadnje pa je potrebno zaposlenim omogočiti tudi dobre delovne pogoje in dostojno plačilo. V Poslanski skupini Desus se zavedamo ključne vloge javnega zdravstva v naši državi. Če še kdo dvomi v to, je zdajšnje dogajanje v zvezi z epidemijo, dovolj povedalo. Če za konec citiram uvodni stavek besedila zakona: »Učinkovit zdravstveni sistem je eden od temeljev uspešnega delovanja moderne države.« Lahko samo še dodam, da učinkovit zdravstveni sistem potrebuje tudi učinkovito financiranje. V Poslanski skupini Desus bomo predlog zakona o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v slovensko zdravstvo v letih od 2021do 2031 podprli. Hvala lepa. Hvala lepa. Besedo ima Janja Sluga. Predstavila bo stališče Poslanske skupine nepovezanih poslancev. Izvolite. JANJA SLUGA

ki v naslednjih desetih letih ureja porabo skoraj dveh milijard evrov za investicije na področju zdravstva, po oceni njegovega predlagatelja, torej Ministrstva za zdravje, postavlja dolgoročne okvirje slovenskega zdravstva in prinaša investicije v infrastrukturo, modernizacijo in digitalizacijo, izobraževanje ter zagotovitev ustreznih kadrov. Dolgoročni vzdržnosti infrastrukture slovenskega zdravstva in zadostni količini ustrezno usposobljenega kadra, ki bo deloma ponudil odgovor tudi na starajočo se populacijo, je težko nasprotovati. Še posebej zavedajoč se posledic, ki jih epidemija pušča na vseh segmentih našega zdravstvenega sistema. Zakon je torej v desetih letih težek skoraj dve milijardi in se dotika vseh nivojev zdravstva. 250 milijonov za izobraževalne institucije, prvenstveno obe medicinski fakulteti, torej Ljubljana in Maribor, 500 milijonov za splošne bolnišnice, 50 za razvoj zdravstvenih domov na primarni ravni. Posebna finančna pozornost se namenjajo obema kliničnima centroma, hkrati tudi ostalim splošnim in specialnim bolnišnicam. Še posebej je potrebno poudariti, da so številne psihiatrične bolnišnice zaradi stigmatiziranega področja duševnega zdravja umaknjene v prostore, ki komaj še ustrezajo pogojem opravljanja zdravstvene dejavnosti. Zato več kot upravičeno potrebujejo in pričakujejo boljše pogoje, v katerih bodo bolnikom zagotavljale varno, kakovostno in pravočasno pomoč in obravnavo. Ker pa samo z zidovi in opremo ter povečanjem števila vpisnih mest ne bomo prišli na zeleno vejo, je ključno načrtno vlaganje in izobraževanje ter usposabljanje zdravstvenega kadra. In predlog zakona o dobršnem delu naslavlja tudi to problematiko. Financiranje je predvideno iz različnih virov, z vključenimi sredstvi Načrta za okrevanje in odpornost, sredstvi kohezijske politike React ter s proračunskimi izdatki. V kolikšni meri bo proračun v naslednjih letih resnično zmožen zagotoviti predvidena sredstva, je danes najbrž uganka. Zato bo implementacija zakona deležna enake usode kot vsi ostali zakoni, kot sta na primer kulturni evro ali pa obrambni evro. A najbrž bodo prilivi v slovensko zdravstvo v naslednjih desetih letih vseeno večji, kot pa, če zakona ne bi bilo. Reševanje finančne podhranjenosti s posebnimi zakoni in na posameznih področjih ni posebnost ali novost v našem pravnem redu, saj smo v zadnjih letih podobno reševali oziroma naslavljali tudi kulturno srenjo in obrambno področje. Vsakokratna vlada bo v vsakokratnem proračunskem načrtovanju morala uravnotežiti izdatke za ta namen oziroma oceniti proračunsko situacijo ter predvideti višino sredstev za posamezno obdobje, ki jo predlog zakona sicer zgolj okvirno določa. In področje zdravstva in zagotavljanje kvalitetne in pravočasne obravnave pacientk in pacientov, državljank in državljanov, ki celo življenje plačujejo to obravnavo, je pa v tem trenutku ne dobijo, mora biti prioriteta. Zakon sam po sebi še ne zagotavlja zadostne realizacije, zato od aktualnega ministra za zdravje v nadaljnjih fazah zakonodajnega procesa pričakujemo ustrezna pojasnila glede dinamike načrtovanih vlaganj in realnosti njihove realizacije. V Poslanski skupini nepovezanih poslancev pa v prvem branju zakonu ne bomo nasprotovali. PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. Stališče Poslanske skupine Slovenske nacionalne stranke bo predstavil Jani Ivanuša. Lep pozdrav vsem skupaj prisotnim; še posebej vam, gospod predsedujoči, in predstavnikom ministrstva! v bistvu so že vsi moji predhodniki dvakrat, trikrat ponovili stvari, ampak vseeno bom nadaljeval. Pred seboj imamo zakon, vreden nekaj manj kot 2 milijardi evrov. Res je, da gre za obdobje desetih let, vendar je na tem mestu vprašanje, ali so predvidena sredstva dovolj visoka ali celo prenizka. Spomnim se ali pa če se vi spomnite, v prejšnji sestavi Državnega zbora je predsednik odbora Trček vedno govoril o nujnih investicijah v zdravstvo v vrednosti dobrih 700 milijonov evrov. Stvari se ne pozabljajo. Odgovor je, da gre verjetno za dovolj sredstev ob ustreznem nadzoru nad porabo, ob tem, da se ne bo goljufalo in kradlo. Glede na izkušnje, bo vsaka oblast težko zadostila korektni porabi javnega denarja. Sam zakon ne določa, za katere projekte vse se bo denar porabil, vendar pa je iz opisa v uvodu približno razvidno, kateri projekti so na današnji dan najbolj izpostavljeni. Veliko premalo sredstev je namenjenih UKC Maribor, sploh upoštevaje, da pokriva tudi celotno vzhodno Slovenijo, tudi moj Ormož. Ta institucija prevzema veliko obremenitev, saj je edina v tem širšem območju Slovenije; po drugi strani pa gre za nesorazmeren razvoj ustanov glede na njihovo lokacijo, ki se pa ki se pa s tem zakonom ne odpravlja. S tem zakonom se na primer predvideva povečanje vpisnih mest na Medicinski fakulteti v Ljubljani za 50, v Mariboru pa le 20. To pač ni decentralizacija, zakon pa zajema obdobje desetih let, torej še dodatnih deset let centralizacije. Ponovno se kapital steka v prestolnico in prihaja do neenake obravnave. Ministrstvo se zaveda akutnih težav v UKC Maribor, ampak v zakonu, ki ga imamo pred seboj, teh problemov ni opisalo oziroma so omenjeni le določeni problemi. Nekatere izmed neomenjenih težav so na Oddelku za kožne in spolne bolezni, Oddelku za pljučne bolezni, Oddelku za infekcijske bolezni in vročinska stanja, hladilne razmere in še bi lahko našteval. Želim povedati to, da je že na današnji dan veliko vprašanje, ali so celovito predvidene vse težave, s katerimi se sooča zdravstveni sistem, saj analiz ni, le uvodne določbe z nenatančnim opisom trenutnih problemov in brez projekcij. Veliko vprašanje je, kateri projekti bodo v vsakoletnem načrtu. Ne predvideva pa se, kje bodo težave nastopile v naslednjih desetih letih, torej v obdobju, za katerega ta zakon velja. Zna se zgoditi, da bodo težave in novi interesi izpodrinili trenutne opisane projekte, ki bi se morali začeti že pred leti. Vprašanje pa je, ali je bilo leta 2018 ali je bilo leta 2018 sprejetih 35 milijonov, namenjenih za skrajševanje čakalnih vrst, resnično namensko porabljeno, saj do mene ni prišel podatek, ali je bil denar namenjen za skrajševanje čakalnih vrst ali za kaj drugega. Se ne ve. Če že odločamo o takšnem znesku, je prav, da smo vsi poslanci seznanjeni, če je denar prišel na pravo mesto. Ni namreč normalno, da je pacient naročen na operativni poseg en dan, drugi dan čaka na storitev, pride pa na vrsto naslednji dan ali pa celo še kasneje. stališču bom povedal tudi svoj osebni problem. Od sredine novembra pa do aprila sem čakal na operacijo, 16. aprila sem šel v bolnišnico, da bi opravili operacijo, vendar ker nas je prišlo preveč na poseg, sem bil napoten domov. Rekli so mi, da bom dobil vabilo iz bolnišnice, vendar to se še do danes zgodilo. Ne bom pa povedal, za katero bolnišnico gre. Na tej stopnji razvitosti družbe in tako izdatnih namenskih sredstev to nikakor ni normalno. Vsekakor pa je pohvalno, da bodo investicije v prostorsko in kadrovsko problematiko slovenskega zdravstvenega sistema.

je prostore od fakultete za kemijo pridobila Akademija za gledališče, radio, film in televizijo, namesto da bi te prostore namenili Fakulteti za farmacijo. Prav tako je težava s kadri na novih programih. S tem imamo v mislih predvideno študijsko smer za farmacijo v Mariboru. Želimo si več decentralizacije zdravstva, saj na primer onkološki bolniki, ki se jih vozi na zdravljenje iz obrobja v Ljubljano, prestajajo nepotrebne psihične bolečine.

Hvala za besedo, predsedujoči. Spoštovani vsi navzoči! Slovenski zdravstveni sistem je v zadnjih letih prepoznaven predvsem po slabšajoči se dostopnosti pacientov do njihovega zdravljenja, zastarelih prostorih, iztrošeni opremi, pomanjkanju kadra in posledično tudi vse daljših čakalnih vrstah. Danes že bivši minister za zdravje Tomaž Gantar je o čakalnih dobah pred časom med drugim povedal, citiram: »Ob začetku mojega prvega mandata ministra za zdravje leta 2013 je bilo 7 tisoč 840 čakajočih nad strokovno dopustno čakalno dobo. Ko pa sem vodenje ministrstva za zdravje prevzel v letu 2020, jih je bilo kar 73 tisoč 765. To jasno kaže, da ukrepi, ki smo jih izvajali do sedaj, žal niso prinesli želenih rezultatov.« Konec citata.

Slovensko zdravstvo je treba posodobiti in optimizirati njegovo delovanje ter s tem na prvo mesto dejansko postaviti pacienta, njegovo oskrbo, a ne zgolj z besedami, temveč z dejanji, da bodo ljudje imeli dostop do zdravstvenih storitev takrat, ko jih tudi potrebujejo. Ker pa se glede na obstoječe razmere v zdravstvu in na številnih področjih le stežka zagotavljajo dovolj kakovostne in varne storitve za paciente, se z danes obravnavanim zakonom vzpostavljajo novi okvirji za njegovo dolgoročno vzdržnost in delovanje. Glede na stanje, kakršnega imamo, je krepitev obstoječega zdravstvenega sistema zatorej nujna prav na vseh ravneh. Zakon tako predvideva investicije v osnovno zdravstvo in specializirane bolnišnice psihiatrija, ortopedija, rehabilitacija, pulmologija, porodništvo –, vzpostavitev negovalnih bolnišnic in negovalnih domov v sklopu vzpostavitve sistema dolgotrajne oskrbe, specializacijo manjših splošnih bolnišnic ter vzpostavitev močnih regijskih bolnišnic. Zaradi preteklega nezadostnega vlaganja v zdravstveno infrastrukturo je danes iztrošenost opreme in prostorov izjemna. Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije je junija letos objavilo, da je delež odpisane opreme v slovenskih bolnišnicah že več kot 80 %. Če na tem mestu omenim samo največji klinični center v državi, torej Univerzitetni klinični center Ljubljana, od konca leta 1975, ko bil center zgrajen, pa vse do danes, torej dobrih 45 let, na marsikaterem njegovem oddelku ni bilo izvedene prav nobene adaptacije ali renovacije, kar bi bilo nujno potrebno v prvi vrsti za varnost pacientov, po drugi strani pa tudi za izboljšanje pogojev dela zaposlenih. In če pogledamo podatke Ministrstva za zdravje, je bilo v letih od leta 2008 pa vključno do leta 2020 v obeh kliničnih centrih v državi realiziranih investicij za slabih 236 milijonov. Danes obravnavani zakon pa za naložbe v oba klinična centra v Ljubljani in Mariboru v naslednjih desetih letih predvideva kar 763 milijonov evrov; torej 527 milijonov evrov več, kot se je za investicije v oba klinična centra namenilo v zadnjih 13 letih. V Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana sta med večjimi načrtovanimi investicijami v tem zakonu predvideni izgradnja gastroenterološke klinike in novi objekt Kliničnega Kliničnega inštituta za medinsko genetiko; v okviru načrtovanih sredstev pa tudi nov prizidek porodnišnice in Ortopedske klinike ter druga faza nove infekcijske klinike. V okviru investicij v UKC Maribor je predvidena preureditev OP bloka, izgradnja prizidka h Kliniki za interno medicino in nadgradnja stavbe Oddelka za onkologijo. Za splošne bolnišnice, negovalne bolnišnice in negovalne domove po vsej državi zakon v naslednjih letih namenja 557 milijonov evrov. Predvidena je izgradnja gorenjske regijske bolnišnice, dograditev bolnišničnih prostorov in zagotovitev opreme za zdravstveno obravnavo bolnikov z infekcijskimi boleznimi v Splošni bolnišnici Izola, rušitev in novo gradnjo ter posodobitev opreme v splošnih bolnišnicah Slovenj Gradec, Brežice, Ptuj, Nova Gorica, Murska Sobota in Novo mesto. Za specializirane bolnišnice zakon med drugim predvideva širjenje kapacitet z novogradnjami in dograditvami na URI Soča, Centru za zdravljenje z nalezljivimi bolezni Šentvid pri Stični, v Onkološkem inštitutu, Kliniki Golnik, Bolnišnici Topolšica in Bolnišnici Valdoltra; za kar se na tem področju zagotavljajo sredstva v višini 214 milijonov. 26 milijonov evrov bo pa zakonu namenjenih za investicije v porodnišnici Kranj in Postojna, kjer se za že načrtovane in nujno potrebne strateške investicije do sedaj finančna sredstva niso zagotovila. S podobnimi prej opisanimi razmerami se danes soočajo tudi psihiatrične bolnišnice, zaradi velikokrat stigmatiziranega področja duševnega zdravja so številne med njimi umaknjene celo v prostore, ki še komaj ustrezajo pogojem opravljanja zdravstvene dejavnosti. Da bo tudi njihovim bolnikom zagotovljena varna, kakovostna in pravočasna pomoč, je v zakonu tudi za psihiatrične bolnišnice namenjenih 50 milijonov evrov, pri čemer je v tem sklopu investicij predvidena novogradnja v Psihiatrični bolnišnici Vojnik, izgradnja Psihogeriatrične klinike z urgenco in izgradnja raziskovalno-razvojnega centra za duševno zdravje z opremo v Univerzitetni psihiatrični kliniki Ljubljana. Na primarnem nivoju imamo v Sloveniji 62 zdravstvenih zavodov, ki so eden od ključnih stebrov našega zdravstvenega sistema, pa se v zadnjih letih vanje praktično ni vlagalo. Res je, da je ustanovitelj teh domov lokalna skupnost oziroma posamezna občina, ki je odgovorna za vodenje in upravljanje zavoda, a tudi tukaj država s tem zakonom vključuje svojo pomoč lokalnim skupnostim, za kar je z zakonom zagotovljenih 50 milijonov evrov. Samo za primerjavo, do sedaj v zadnjih 13 letih – zgolj 10,8. A ne samo da se je v vseh teh letih oziroma več deset letih v slovensko zdravstvo vlagalo bistveno premalo in očitno manj kot v drugih primerljivih državah, pereč problem na tem področju zaradi tega predstavlja tudi kadrovski manko. Dejstvo je, da je Slovenija po številu zdravnikov na tisoč prebivalcev pod evropskim povprečjem. predlogu zakona se zato predvideva tudi investicije v znanstveno-izobraževalne ustanove, med drugim z namenom povečanja vpisnih mest na enovit magistrski študij Medicina in Dentalna medicina ter ostale študijske in visokošolske programe zdravstvenih dejavnosti. Da bi se torej saniral tudi kadrovski manko, zakon za obe medicinski fakulteti predvideva 200 milijonov evrov, za izobraževanje preostalega kadra za srednje šole, višje strokovne šole in visokošolske zavode pa 50 milijonov evrov. Spoštovani, v slovenskem zdravstvu so se tekom let nakopičile številne težave, ki danes zahtevajo takojšnje odzive, če želimo, da se nam v prihodnje ne bo več dogajalo, da morajo pacienti kljub plačanemu zdravstvenemu zavarovanju vedno več storitev plačati iz lastnega žepa, da v doglednem času pridejo do zdravnika in s tem potrebne pomoči. dejstvo je, da brez dodatnih sredstev ne bo več mogoče odpraviti razvojnega zaostanka in zagotoviti povečanja zmogljivosti zdravstvenega sistema, ki bo v prihodnosti moral zadovoljiti vedno večje potrebe vse bolj starajoče populacije našega prebivalstva. Zakon zato za sanacijo in modernizacijo slovenskega zdravstva v naslednjih desetih letih, torej do leta 2031, predvideva skoraj 2 milijardi evrov, pri čemer se črpanje teh sredstev poleg proračuna predvideva tudi iz sredstev evropskega Načrta za okrevanje in odpornost ter kohezijskih sredstev. In kot je bilo danes že povedano, gre za prvi zakon v teh tridesetih naše samostojne Slovenije, s katerim so predvidena nujno potrebna vlaganja v naš zdravstveni sistem. V Slovenski demokratski stranki menimo, da je takšna nadgradnja zdravstvenega sistema nujna za varno, kakovostno in pravočasno zdravljenje pacientov ter boljše delovno okolje zaposlenih v zdravstvu, zato bomo seveda danes ta zakon tudi podprli. Hvala. Hvala lepa. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin.